da se menja 31. decembar 2025. godine. Uopšte nije važno s obzirom da se vi na izmenu ovog zakona pozivate na član 95. tačka 10) koja zapravo kaže da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem javnog informisanja, što znači da nemate pravo, kao ni ustavni osnov, da namećete pretplatu kao harač. Zašto kažem harač? Preko računa za struju se plaća TV pretplata. Šta se dogodi onda kada neko ne plati račun za struju? Mislim da ide prinudna naplata, a šta je to onda ako ne smo kod računa za struju, ovde imam jedan fantastičan citat. Kaže: „Molio bih da mi objasnite, kao i građanima Srbije, kako i na koji način će sada ljudi zbog brojila koje imaju u svinjcu morati da plate pretplatu. Ako već na to ide električno brojilo, a sumnjam da svinje baš mnogo prave razliku između programa, sada od vas tražim odgovor kako da svinje plaćaju pretplatu za javni servis, a ne znaju šta gledaju.“Vidim da niste rešili ovu dilemu predsednika Republike koju je imao davnih dana, još onda kada ste obećavali da ćete ovu pretplatu ukinuti i tako došli na vlast, a sada je, evo, treći put već podižete i to za 16,6%.S obzirom da nemate ustavni uslov za ovo, da vidimo šta još Ustav kaže. Kaže da građanima Srbije garantuje pravo na istinito, potpuno i pravovremeno informisanje. Videćemo večeras da li će građani Srbije dobiti takvo informisanje iz Šapca.Ko RTS-u dozvoljava da ne radi svoj posao? Dozvoljava mu REM i sada bih rekla – Olivera Zekić, Milorad Vukašinović, Aleksandra Janković, Aleksandar Vitković, Radoje Kujović, Višnja Ranđelović, Božidar Zečević, Nemanja Tasić su ljudi koji su odgovorni ovim građanima i i Narodni pokret Srbije će ih jednog dana pozvati na odgovornost što drže građane u medijskom mraku i truju Srbiju svakodnevno svojim lažima. Hvala.

realno prikazivao šta se u ovoj zemlji radi sa prirodom i njenim prirodnim vrednostima? Da li je RTS nekada… Vidite šta je ovo što držim ovde. Ovo je Ovo je najveće mesto zločina nad prirodom u Srbiji. To je Jošanička reka. To je Nacionalni park Kopaonik. Najviši stepen zaštite, a gde ste izgradili, kad kažem vi, vaša vlast,

Neće, a i da hoćete, ne možete da mi uzmete ništa, ali zato možete da uzmete reke. Pogledajte šta ste uradili. Ovo je samo jedna od reka koju ste sahranili i pobili sve što živi u njoj. Evo još Evo još jedna slika kako izgleda kako vi brinete o prirodi.Aleksinac. Pogledajte ovo. Ovako vi ispunjavate ekološke standarde kojima su vam puna usta - kada pričate o „Rio Tintu“, ispunićemo sve. Evo kako izgleda vaša briga o prirodi. Ja sedam godina zadnjih se bavim vašim zločinima, idem od mesta do mesta. Mene je ekologija uvela, vi ste me uveli u ovu Skupštinu. Nikad se ne bih bavio politikom da niste radili ovo što radite i ne zanima me vlast. Odmah da znate vi – apsolutno me ne zanima. Ako ikada bude u prilici da dođem na vlast, evo, ne želim da dođem na vlast. Nikad ne želim da budem na mestu ministarke ekologije, jer ona takva kakva je može samo kod vas da bude na tom mestu.Ima dalje. Gospodin Gospodin Vesić koji priča za mog kuma da je posekao 460 stabala samo nema dokaze za to, znate šta znači poseći 460 stabala? Evo to izgleda ovako. Vesiću, gledajmo ovamo. Ovo si uradio na Bari Revi. Sahranio si živu šumu šutom, od tvojih investitora koji grade, ne znaju šta će sa parama, a ne od mog kuma koga prozivaš ovde. Sram te boli lažovčino, bedniče jedan, nego si ovo ti uradio. Jesi bednik. Bedniče jedan.Ima dalje. Crnovrška reka – Stara planina pod zaštitom. Zato sam ja ovde. Ovo ste uradili. Ovo radite svojoj prirodi. Ovo je pijaća voda. Dok dve trećine sveta skapava od gladi, vi dozvoljavate ološu da pijaću vodu naše planinske reke gura u cevi. Da li ste svesni šta radite? Gospodine Vesiću, tražio sam od vas da me primite.Gospođo

Godina je 2018. bivši ministar ekologije Goran Trivan donosi rešenje o uklanjanju cevi iz Rakitske reke. Nakon toga nema ko to da sprovede. Skuplja se nas 500 i odlazimo u Rakitu, bušimo te cevi, postupamo po zakonu koji je ova država donela, po odluci i rešenju koje je Trivan doneo, uklanjamo cevi,

vode.Onda Vučić koji je obećao meni, Ratku Ristiću, Desku iz Rakite, Aleksandru Paniću, koji nas je zvao na sastanak, obećava da će doći u Rakitu i da će rešiti taj problem. Šta je bilo s tim? Gde si, Vučiću, u Rakiti? Čekaju te još gore ljudi.Anu Brnabić presrećem na ulicu u Pirotu baš u to vreme. Ovde mašu slikom mene i Vučića. Da, 2017. godine sam ga presreo na ulicama Pirota i rekao mu – ako bude nestala Toplodolska reka, za koju je takođe predviđena smrtna kazna, mi nemamo šta da tražimo više u Toplom Dolu. Onda se desilo to što se desilo. Desila se pobuna.

U redu.Imamo dve opcije. Pauza da se malo smirite i da razumete šta ste upravo malopre rekli. Ovo je Skupština, nije ulica. Pažljivo sam vas slušala. Dobili ste reč kad god ste imali osnov za

se, gospodine Vujadinoviću.Jovanov po Poslovniku.Hoćete vi da sačekate malo? Nisam videla. Izvinite. Poslovnik član 106. stav 1. govornik može samo da govori o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Mi sada vodimo pretres u pojedinostima.Tačno je da poslanička grupa ima 15 minuta, ali to ne znači da mogu da pričaju šta im padne napamet, nego da pričaju o amandmanima koji su na dnevnom redu. Nisam čuo ništa o amandmanima. Ova priča o zeki koji ne znam ni ja nestane, automobili koji propadaju kroz asfalt, ovo drugo ne vredi ni da komentarišem. Ne mogu da ponovim sve i da da hoću.Dajte samo da se vratimo na ono što je tačka dnevnog reda, rasprava u pojedinostima. Podneli su ljudi amandmane. Mi slušamo, čekamo da čujemo hoćemo li čuti nešto pametno da nas ubede da glasamo za neke od amandman. Ako oni sami ne veruju u svoje amandmane, neće da ih brane, kako ćemo mi da promenimo mišljenje? Neka se vrate na amandmane.Ne tražim da se Skupština izjasni o ovome. Jovanov, potpuno se slažem sa vama. Ja se trudim zaista da podsetim kolege šta je njihova obaveza po Poslovniku. Nekada uspeva, nekada ne.Gospodin Vujadinović.Izvolite. Hvala predsedavajuća.Danas o Javnom servisu i o pretplati. Jako je bitno ono što čini svaki medij u Srbiji, pogotovo ako to čini na pravi način. Šta god da završi u medijima u Republici Srbiji ostaje zapisano za istoriju, a pre ili kasnije to može biti dokaz onoga što je čovek bio.Reče bio.Reče nam malopre moj prethodnik - godina je 2018. Ja ću vas vratiti jednu godinu unazad. Godina 2017. 29. jul, ovo vreme dana, baš kao i danas. Današnji dan 2017. godina. Malopre govoreći na konferenciji za novinare rekao sam da je prošlo osam godina, izvinjavam se, prošlo je sedam Javni medijski servis i svi oni mediji koji su to tada zabeležili kako je to tada izgledalo. Te godine na današnji dan u ovim trenucima, u ovo doba dana moj prethodnik, čovek koji je govorio pre mene presreće Aleksandra Vučića, današnjeg predsednika države na ulicama Pirota,

kaže – ako mogu samo jedan minut, minut jedan, jedan pošto ušteda na nivou prenosa Elektroprivrede je jednako 30 toplodovskih reka. Mi znamo kako to da uradimo. Imamo projekat da napravimo da napravimo mini hidroelektranu i mali ekološki istraživački centar. Naravno, umišljajući valjda o tome da je nekako potomak Cvijića ili Pančića, kako to reče moj uvaženi kolega Bakarec, dalje nastavlja da nastavimo tradiciju Cvijića i Josipa Pančića koji su udarili temelje kod geomorfologije i biologije. Ako to uradimo, tj. ako postave mini hidroelektranu u Temskoj, da se razumemo, se razumemo, ako to uradimo cela Temska može da hrani te turiste, ja vam obećavam da ćemo mi promeniti socijalnu sliku za samo godinu dana ako to uradimo.Evo, molim vas, molim vas, ovde vam stoji, ovde vam stoji na tri strane.

Podržavam i za to sam da se odbaci ovaj amandman jer je potreban da nivo pretplate se poveća za 50 dinara, jer ako onemogućimo rad Javnog medijskog servisa i svih drugih medija, ovakve stvari nećemo moći da imamo jer neće biti kapaciteta da takve stvari čitamo čitamo par godina posle. Hvala. Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za Javni medijski servis menja se tako da glasi – posle reči 31. decembra 2024. zamenjuje se rečima 31. decembra 2025.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Da li neko želi reč?Gospodin Marijan Rističević.Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da ću na određeni način glasati za RTS da dobije tu taksu. Ali, moram vam reći, uprkos tome što svi građani uplaćuju taksu za RTS, da meni RTS sve više liči na N2.Dakle, na RTS-u znamo da je Riđi vođa opozicije zaradio silan novac. Znate ono - 48 sati svadba, pa po 13 hiljada evra, pa jedno 300 emisija, pa jedno pet miliona evra nezadovoljan. Nezadovoljan je time što nije više zaradio.Znamo i kako je Riđi preprodavac sekundi zarađivao novac na RTS-u i mislim da RTS-u i nije trebala tolika taksa da su da su svoj biznis vodili na pravi način, da deo svog kolača nisu prepuštali Riđem, vođi opozicije.Dame i gospodo narodni poslanici, postoje dve vrste televizija. Jedne televizije su iz nadležnosti Republike Srbije, druge televizije su tzv. televizije koje reemituju program. Dakle, te televizije koje reemituju program nemaju pravo nemaju pravo na emitovanje domaćih reklama, što sada nije slučaj. RTS se uopšte ne buni zato što im neko uzima deo kolača i stoga mislim da im treba dati neke pare za taksu, ali oni moraju da se ponovo uozbilje i da se bore za taj novac, a ne da

Na član 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Da

zbog toga što ste, nemam običaj da reagujem na nastupe određenih političkih i amoralnih pojava, ali u ovom slučaju je bilo drastično kršenje ovih članova sa vaše strane kao predsedavajuće. Morali ste da da prekinete govornika i da mu izreknete opomenu, zbog toga što je govorio čak o nekim fizičkim svojstvima političkog protivnika, što je ispod svakog nivoa a što njemu nije strano, ali me čudi da je vama strano, s obzirom da znam da ste pristojna žena i pristojna osoba i nije mi jasno zbog čega niste prekinuli ovog čoveka?Hajde to što iznosi neistine i što laži, ali što iznosi neka lična svojstva vezana za fizički izgled, nadam se da ćemo se složiti da je to zaista ispod svakog nivoa, pa čak i nivoa te osobe. Hvala. **Marina Raguš** Samo mi recite šta znači - pa čak ispod nivoa i te osobe?Da

puno.Poslanici Demokratske stranke traže da se ukine pretplata za RTS.Ja ću malo da okrenem priču. Jutros, dok sam se spremao za ovu Skupštinu, peglao sam košulju. Nisam se spremao nešto teoretski, nego peglao sam košulje i bila je jedna jako lepa emisija na Drugom programu ujutru, a to je bila emisija o Merimi Njegomir i o njenim pesmama. Inače, za mlađe poslanike, da znate da je to prva pevačica narodne muzike koja je pevala, odnosno držala svoj koncert na Kolarcu. Posle njene smrti, ona je nastavila da živi i ona će živeti u svojim pesmama sve dok je Srbije. Ova Skupština će ostati poznata po tome što donosi zakone koji se ne primenjuju, što se zadužuje neprimereno i što ova generacija te dugove neće vraćati.Da je program na RTS-u tako kvalitetan i inspirativan, ja bih oberučke glasao za povećanje TV pretplate. RTS informativni program, ne mislim o kulturnom programu koji, kako je koleginica rekla, vrlo brzo neće imati obavezu da više 20% svog programa promovišu kulturu, dakle, informativni program, po meni, toliko je zla naneo ovoj državi od 90-ih do danas zbog neprikladnog informisanja, neobjektivnog informisanja, više zla nego sve sankcije, ratovi i bolesti od korone pa naovamo. RTS informativni program ne radi dobro posao i ne zaslužuje uopšte povećanje TV pretplate. Hvala puno. S obzirom da se niko nije javio za reč, prelazimo na sledeći amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević i dr Dragana Rakić.Gospodin Srđan Milivojević ima Poštovani građani Srbije, ako se sećate izborne kampanje iz 2012. godine, Aleksandar Vučić je kazao - čim dođemo na vlast, ukinućemo TV pretplatu. I zaista, ukinuli su TV pretplatu, ali su uveli TV taksu. Ona su kazali - struja neće poskupeti. I zaista, struja nije poskupela, ali je poskupela električna energija. To su te tri šibice koje non-stop mađioničari vrte, a ispod te tri šibice ne nalazi se nego se nalazi naš novac i oni žetoni iz onog naprednog džuboksa o kom sam pričao.Tako će poštovati i ekološke standarde kada je reč o "Rio Tintu", ali s obzirom da taj projekat nikad neće biti realizovan zahvaljujući otporu građana Srbije i od tog posla neće biti ništa, red je malo da vam kažem još koju o ovim amandmanima.Ja sam predao, koristiću vreme ovlašćenog predlagača, tri amandmana na ovaj set, nazovimo ih, medijskih zakona, koji se tiču RTS-a i TV pretplate. Prvi je da se TV pretplata plaća do 1. decembra 2024. do 1. decembra 2024. godine. Drugi je da TV pretplata iznosi 40 dinara. I ako se pitate zbog čega TV pretplata treba da bude 40 dinara, to je vrednost partijskog glasoida tabloidnog karaktera koji se zove "Informer", a SNS taj "Informer" više vrednuje nego RTS.RTS-ov program, a pogotovo informativni program, sveden je na nivo "Informera". I onda je primereno da i ta TV taksa koju je Aleksandar Vučić ukinuo 2012. godine iznosi 40 dinara. Posebno je to važno zato što na RTS-u nećemo moći da vidimo da sam ja i na član 1. današnjeg dnevnog reda predao amandman, naravno, vi ste odbili da uopšte o njemu razgovaramo, je o ovoj svesrpskoj deklaraciji, ja bih molio da na RTS-u vidimo večeras da sam ja tražio da se proglasi moratorijum na iskopavanje minerala jadarita, litijuma i bora, a da se kao strateški resurs ove zemlje proglasi voda.Takođe, na RTS-u nećete videti da su nedavno u Šapcu, gde se večeras organizuje protest protiv litijuma, organizovane konjičke igre, gde se kao sponzor konjičkih igara pojavljuje, pazite sada, najbolja pozivnica da večeras izađete na miting, sponzor konjičkih igara na šabačkom hipodromu je šabačka bolnica i dom zdravlja. To su one institucije koje nemaju za klimu, ali imaju da sponzorišu konjske trke. E vidite, u zemlji u kojoj imamo takav medijski servis, u zemlji gde ne možete da vidite istinu, ne treba ni da se plaća TV pretplata. Zato sam predložio da bude 40 dinara, samo iz razloga što toliko košta partijsko glasilo "Informer".Na šta bi trebalo da se iskoristi ta TV pretplata? Molim vas, molim ljude iz RTS-a da dobro razmisle o tome. Važno bi bilo da se angažujete u novinarskoj školi koju organizuje televizija N1, da odete malo kod Žakline Tatalović, da odete malo kod Emine Kovačević, kod Maje Nikolić, kod Nataše Miljković, kod Predraga Gajića i da naučite kako se odgovorno radi novinarski posao, kako ne gostuje Aleksandar Vučić kod samog sebe, nego gostuje kod vas i treba da mu postavljate pitanja koja postavljaju i ti novinari u skupštinskom holu funkcionerima "Rio Tinto" koalicije. Znači, da odlazite u novinarsku školu N1, da se vratite novinarskom istraživačkom novinarstvu, da se posvetite novinarskoj profesiji, novinarskoj etici, da budete servis građana Srbije, a ne partijski servis SNS.Za kraj ovog prvog dela o našim amandmanima, ja bih voleo i da na RTS-u imamo stalno, ima jedna divna emisija na Radio Beogradu, zvala se "Mozaik vremena", bila je sastavljena od govora nas ljudi koji se bave politikom, ali i ljudi iz oblasti umetnosti, kulture, sporta, podseća nas na znamenite događaje iz naše prošlosti.Bilo bi divno da se na RTS-u u drugom Dnevniku vrati makar pet minuta tog mozaika vremena. Onda ja ne bih morao da objašnjavam pripadnicima drugih nacionalnih manjina da kada ukazujem na nepočinstva SRS, politiku 100 za jednog, kada ukazujem na politiku jedan sendvič za Mađara, dva za Hrvate, to ne radim da bih nanosio bol tim ljudima, ja poštujem to što oni imaju veličinu kao narod i spremni su to da oproste, ali dozvolite meni, kao predstavniku srpskog naroda da to ne zaboravim i da to ne oprostim, da mi se ne bi ponovilo.Ja vam se zahvaljujem. Ja ću uvek biti prijatelj sa mađarskim narodom i sa vama, i uvek ću centi ono što radite za Republiku Srbiju i kada smo bili u koalicionoj vladi od 2008. do 1012. godine i sada, i uvek ću ceniti vašu veličinu kao naroda, kao ljudi i spremnost da to oprostite. Ali, molim vas, nemojte meni kao Srbinu zamerati što to ne zaboravljam, jer to su počinili pripadnici mog naroda i to mene čini velikim kao pripadnika svog naroda što to ne zaboravljam. Oprostite molim vas, ako sam vas na to podsetio na ovaj način. Hvala. Hvala.Poštovana predsedavajuća, ja vam se zahvaljujem na izvinjenju.Hteo bih zaista da ukažem, kao što je opšte poznato svaka frustracija i destrukcija svoj uzrok ima u nemoći i ja sam potpuno svestan da vi osećate jednu vrstu nemoći da se ponovo dočepate vlasti. Ja sam vas zaista samo lepo zamolio da u tim svojim nastojanjima ne pravite štetu. Znači, mi smo svoje odnose izgladili. Mi smo svoje odnose mnogome unapredili i mi smo u redu. Smatram da takva vrsta vraćanja u prošlost ne može nikome da koristi. Samo bih hteo da pojasnim svoj stav. Hvala.

kada kažu. To što ste vi oprostili bivšim radikalima i trenutno pravite koaliciju sa njima, ne znači da svi Mađari to hoće. Ne radi se tu o odnosu Mađara i Srba, nego se tu radi o pojedincima, koji su tada formirali radikalnu vlast i koji su i sada ovde u ovim klupama. Hvala. Takođe, zloupotreba Poslovnika, član 103. i 108, ali nemam od čega i od koga da vam oduzmem vreme, jer ste vi samostalni poslanik.

da pozdravim uvažene ministre i naravno dame i gospodu predstavnike državnih organa i kolege poslanike, a žao mi je, otišao je gospodin Milivojević, ne ide da se priča kada neko nije tu, ali zaista, kada vidim određene poslanike opozicije, pitam se zašto su toliko ponizili instituciju narodnog poslanika. Zaista, ponašanje koje je krajnje neprimereno, ovo gledaju svi građani Srbije, ali i građani regiona, vide jedno ponašanje koje, hajde pored toga što se iznosi kontinuirane neistine, kao što je recimo, evo, gospodin Milivojević zna da u Šapcu nema klimatizacije u Domu zdravlja i u opštoj bolnici, zna da su sponzori konjičkog kluba ili trka na hipodromu dom zdravlja i opšta bolnica Šabac, što zaista su notorne laži, moram tako da kažem, direktno kako jeste.Činjenice da su i opšta bolnica i dom zdravlja kao društveno odgovorne zdravstvene ustanove podržale naravno, i takve skupove, kao i sve druge skupove u sanitetskom obezbeđenju i naravno da nije problem da direktori tih institucija dodele nagrade određenim učesnicima koji su osvojili nagrade.Kada govorimo naravno, i o ovim amandmanima i na povećanje cene same RTV pretplate istakao bih da, želeo sam to na početku samom i da kažem, da čestitam našim olimpijcima koji su osvojili prvu medalju, nadam se i zlatnu, sigurno je srebrna. Podsetio bih predstavnike opozicije da Srbija izdvaja najveću nagradu od svih učesnika Olimpijskih igara. Znači, čestitam Zorani i čestitam Damiru, zato što sam uveren da će sigurno osvojiti zlatnu medalju, ali ako osvoji i srebrnu Srbija će se radovati, jer to je prva medalja za Srbiju. To ne bismo mogli da nemamo stabilne finansije za koje su zaslužni i ministar Mali i gospođa Jorgovanka Tabaković,

samo polako. Pozivate u Šabac, pa evo, danas ćete se voziti najboljim auto-putem koji je izgradio Aleksandar Vučić, nije ga izgradio Dušan Petrović, nije ga izgradio Dragan Đilas, nije ga izgradio Zdravko Ponoš. Nijedan kilometar auto-puteva niste izgradili, više od 160 kilometara auto-puteva je izgradio Aleksandar Vučić. Znači, vi putujete tim putevima, vi se krećete tim putevima.Podsetio

ste to hteli? A kada govorimo o litijumu, evo dotaći ćemo se i litijuma,

samo dovedite obrazloženje sa tekstom amandmana.Gospodine Jovanoviću vi molim vas ne dobacujte. Kao što ste tražili da se sala umiri kada ste vi govorili, tako ja sada vas molim, pustite govornika da završi svoje izlaganje. **Branko Vujković** Obrazloženje je vrlo jasno i precizno, da bismo imali stabilan budžet, da bismo imali dobre finansije moramo i da imamo prihode, prihode koji garantuju i najbolje nagrade našim sportistima i najbolje zdravstven ustanove i najbolje puteve, i jadarit, podrazumevaju i razvoje energetskog sektora i podrazumevaju naravno i povećanje određenih troškova za građane, ali prosečna plata je značajno veća, tako da građani to sigurno neće osetiti.A vi što se brinete mnogo za zdravlje svih građana Srbije, poručio bih da umesto litijuma koji se koristi kao energent razmislite o litijum-karbonatu koji je ozbiljan lek koji možete da pijete i koristi se u bipolarnim poremećajima, koji se koristi i kod depresije. Pošto se očigledno svi poslanici opozicije vrlo čudno ponašate, a o tome možda može profesorka Slavica Đukić Dejanović, kao vrhunski neuropsihijatar više da vam objasni. Kada imate oscilacije raspoloženja i kada ne znate šta pričate, da li ste agresivni, da li ste depresivni, vi onda lepo uzmete litijum-karbonat i on će da vam sredi raspoloženje skroz. Hvala

da ste povredili Poslovnik jer ste dozvolili da čovek ovako bezočno ponovo vređa sve poslanike opozicije, da ih proglašava očigledno bolesnim, nekim mentalno bolesnim ljudima, da nam propisuje on litijum-karbonat. Molim vas, vi to dozvoljavate, najnormalnije da čovek ovde ovakve stvari govori i još poziva ministarku koja je slučajno veoma stručna za to, zato što je lekar, da ona ministarka interveniše da nama ovde pruži pomoć i vi ćutite. Ćutite i puštate da čovek ovakve stvari govori.Onda

Neću da gledam u tom pravcu, ovo je ispod svakog nivoa. Šta smo mi? Mi nismo ovaj narod, nismo građani ove zemlje, zato što nećemo da popijemo lek koji nam on propisuje. Sramota. Gospodine ministre, ja verujem da ste bili na nekom mini odmoru, što se i vidi po vama, mi nismo. Vi niste bili tu kada je gospodin Jovanović došao sa tabletom leksilijuma i ponudio čini mi se ministru Martinoviću. Vi niste bili tu i ne reagujete kada takve uvrede i takve kvalifikacije dolaze sa te strane ali ja se slažem sa vama. Evo, sad ćemo striktno po Poslovniku. Onda dve trećine ljudi, koji su danas i ovih dana govorili, neće imati reč, hoćete tako? Jer hoćete da se Skupština, ja sam intervenisala, hoćete da se Skupština izjasni o tome? Nećete.Doktor Zoran Lutovac, po Poslovniku. Izvolite. ali ovo što je stvarno rečeno je ispod svakog nivoa. Ono što mogu da kažem jeste sledeće, da osim što je pokušao da uvredi opoziciju, da je sve vreme pokazivao ulizištvo i laskanje a podsetiću vas da je Dante ulizice i laskavce, smestio u drugu jarugu osmog kruga pakla. A tamo se leži u fekalijama. Hvala. Dobro, a izvinite, kako sad ja ovo da tumačim što ste vi rekli? Samo vas pitam. Vi ste ipak doktor nauka, kako mislite da tumačim to što ste sada rekli? Osim da vam citiram šta je pisalo na ulazu Danteov pakao, - svaki put i svaki dan kada treba da se uđe u debatu, ostavite nadu vi koji ulazite a šta rade gledaoci, naši građani koji su nas ovde delegirali? Na tom RTS-u koji vi hoćete da ukinete, na kojem biste želeli da vidite sve to o čemu pričate i na kojem se to vidi, ja vas zaista ne razumem. Kako da kvalifikujem a evo traži se od mene da strogo idem po Poslovniku,pa kako da kvalifikujem ovo što ste malopre rekli?Ja znam i razumem dr. Lutovac, šta ste vi rekli, da ste na mom mestu, to bi zaslužilo opomenu, ja znam šta ste rekli, i neću vas opominjati, kao što to nisam radila čitav dan i ja samo apelujem na sve vas, ako se pozivate tako lako na Poslovnik,onda on obavezuje sve nas, bez obzira na bilo koju razliku.Ministar

Zahvaljujem se. Želeo bih da ispravim poslanika dr. Vujkovića, koji je između ostalog rekao kako je od 2012. godina u Srbiji, izrađeno 160 km auto puta i brzih saobraćajnica. Izrađeno je 488,5 km auto puteva i brzih saobraćajnica, a u najavi do kraja 2026. godine, biće izgrađeno novih 166 km. Ono što želim da kažem pošto je ovde bilo različitih priča i pitanja oko strategije infrastrukture i oko toga kako biramo koje puteve gradimo,

Kada se gradi, onda možemo da pričamo o strategiji a činjenica je da je urađeno 468,5 km auto puteva uglavnom, nešto su i brze saobraćajnice, ali jako malo i da će do 2026. godine biti urađeno novih 166 km. Do kraja 2026. godine završićemo kompletan Fruškogorksi koridor, što znači da ćemo povezati Rumu, Irig, Novi Sad, povezaćemo sa ovim auto putem o kome se ovde malopre govorilo od Šapca do Rume i sa brzom saobraćajnicom od Šapca do Loznice, čija je dužina 54 km, koju ćemo završiti do kraja ove godine.

Do kraja ove godine, završiće se, spojiće se Valjevo, na našu mrežu auto puteva, jer će biti završeno nedostajućih 5,8 km koliko nedostaje od petlje Divci, već smo završili najveći deo te brze saobraćajnice, tako da će i Valjevo biti na mreži auto puteva i brzih saobraćajnica.Do kraja ove godine završiće se kompletan put do Požege, izuzev Tunela Munjino brdo, koje će biti probijen do kraja godine i onda ćemo krenuti u opremanje, ali ćemo sasvim sigurno Lučane, priključiti na našu mrežu brzih saobraćajnica i autoputeva.Što se tiče Moravskog koridora, pošto rekoše ovde da nema „niđe“ Moravskog koridora, ja predlažem da onima koji kažu da nema „niđe2 koridora, da sednu u auto, nije teško, da se provezu od petlje Pojate do petlje Koševi, pa da vide ima „niđe2 ili ima neki koridor. Ja mislim da ima. Evo to znaju građani i građanke Kruševca, jako dobro, pošto se voze svaki dan, a daće Bog do kraja ove godine, biće završeno skoro

ostaje da se uradi još 18 km do Adrana, što znači da ćemo onda imati spojeno i Kraljevo, pošto Kraljevo ima tri petlje.

put.Kada me neko pita da li treba spojiti Kruševac i Šabac i Požarevac i Vrnjačku banju, i Trstenik, Valjevo, Loznicu, Rumu, Rumu, na mrežu auto puteva i brzih saobraćajnica, sutra i Irig, ja se zaista nadam da se svi slažemo da je to neophodno.Čuli smo priču o Zrenjaninu, samo ne čuh da je počeo da se gradi auto put Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, i da će Zrenjanin imati auto put i prema Novom Sadu i prema Beogradu i da će do kraja 2026. godine, biti završeno 26 km tog puta do Kovačice.

gde će i Bački Breg i Sombor i Kula, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej i Kikinda i Srpska Crnja, biti povezani brzom saobraćajnicom, da će do kraja 2026. godine biti završeno već 50 km te brze saobraćajnice i da će konačno Sombor biti povezan sa drugim delovima Srbije.Čusmo priču o Zrenjaninu, ali niko ne reče da ćemo krenuti do kraja godine sa rekonstrukcijom pruge od Pančeva do Subotice koja, uzgred budi rečeno, ide kroz taj kraj, banatske pruge, da će biti modernizovana, elektrificirana i da će biti rekonstruisana za brzine od 120 kilometara na sat, kao što će se raditi i 53 kilometara pruge između Vrbasa i Sombora i negde oko pedesetak, nešto malo manje, kilometara između Sombora i Subotice, pa će oni koji žele iz Sombora moći vozom koji vozi 120 kilometara na sat da idu prema Subotici, ako žele na brzi voz prema Budimpešti od 2026. godine ili ako žele na jug, da izađu na Vrbas i da se tu priključe na brzi voz.Čuli

brze pruge između Novog Sada i Subotice. Krajem novembra, početkom decembra završićemo i pustiti u saobraćaj. Ko ne veruje, ko je slep kod očiju, može da se prošeta trasom i da vidi prugu, ja mislim da to nije problem, pruga postoji. Čitava trasa biće završena u naredna dva dana i kreću probe. Prvo kreću statičke probe koje radi jedna holandska kompanija, a onda od 15. septembra kreću dinamičke probe koje radi „Deutsche Bahn“, jedna od najvećih i najboljih evropskih kompanija.Do 2024. godine biće završene sve probe, a onda će početi testiranje vozova. Sve stanice će biti završene do kraja i imaćemo početak saobraćaja između Novog Sada i Subotice, železničkog saobraćaja, do kraja novembra, najkasnije početkom decembra.Ne čusmo da će ove godine početi da se gradi brza pruga između Beograda i Niša, a počinje da se radi i već u narednih nekoliko dana tunel broj 4 na deonici Stalać - Đunis.Inače, kada smo pregovarali sa EU o te 2.750.000.000, verovatno će nam neko reći da to ne treba i da ta pruga nije potrebna, a to što će ljudi iz Niša stizati za 100 minuta do Beograda, to je nevažno. Znači, počinje da se radi tunel Stalać – Đunis, koji inače se radi iz budžeta Republike, kao što ćemo već u septembru mesecu raspisati tendere za drugi krug kvalifikacija, za izbor izvođača, za deonicu između Stalaća iĐunisa.Takođe, iĐunisa.Takođe, do kraja septembra, najkasnije početkom oktobra, raspisaćemo tendere za drugu i treću deonicu pruge Beograd – Niš. To je pruga koju zajednički radimo sa EU i verujem da ćemo do kraja godine, početkom naredne godine imati izvođače za izgradnju pruge između Beograda i Niša.Do

ali izgleda da ni to nije potrebno.Takođe, nam je u planu da radimo rekonstrukciju pruge i trenutno se projektuje pruga zajedno sa EU, projektujemo od novca koji smo dobili iz Fonda za rast Zapadnog Balkana,

i za nju ćemo i obezbediti novac iz dodatnog Plana za rast Zapadnog Balkana pošto nam je taj novac obećan, tako da ćemo krenuti u rekonstrukciju čuvene pruge Beograd - Bar.Potom Bar.Potom ćemo raditi rekonstrukciju pruge između Kraljeva, Stalaća i Rudnice sa odvojkom prema Novom Pazaru, tih dvadesetak kilometara koje takođe projektujemo. To se takođe projektuje iz sredstava EU, kao što se projektuje i pruga Brestovac – Preševo, koja će završiti u Skoplju u skladu sa dogovorom koji imamo sa Vladom Severne Makedonije.Kada je u pitanju zapadna Srbija, tu će se raditi produžetak brze saobraćajnice od Loznice do Malog Zvornika. To je To je novac koji dodatno tražimo od EU i verujem da ćemo uspeti da ga dobijemo. Radiće se rekonstrukcija pruge koja je nešto duža od 100 kilometara od Šapca, Loznice prema Republici Srpskoj i BiH.Sa Vladom BiH dogovorili smo se da oni rekonstruišu svoj deo pruge. To je pruga Beograd – Sarajevo. Radiće se tunel Proslop koji ima vezu prema Ljuboviji od Valjeva, koji će omogućiti da svi ljudi iz tog kraja, i Ljubovija i Skelane i Bratunac budu povezani lakom i brzom saobraćajnicom prema Valjevu i radiće se pruga između Valjeva i Loznice. To je inače pruga koja je nekoliko puta počinjana da se radi. sada je projekat završen i za to smo takođe tražili dodatna sredstva.Prema tome, to su sve projekti infrastrukturni koji se rade ili se projektuju ili ćemo ih raditi u narednim godinama i zato možemo da pričamo o Strategiji, pošto imamo o čemu da pričamo, jer se nešto i radi, jer kada se ništa nije radilo, ni o kakvoj strategiji nije moglo da se priča.Nas čeka do kraja godine i Zakon o održavanju infrastrukture. Kada je u pitanju Zakon o održavanju infrastrukture, neophodno je da Srbija dobije zakon kako bi sva infrastruktura bila popisana, kako bi svaki infrastrukturni objekat imao svog upravljača i kako bi se, u skladu sa zakonom, znalo ko upravlja kojim infrastrukturnim objektom. To naša zemlja nije imala nikada.Takođe nas čeka do kraja ove godine i Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva. To će omogućiti da svi državni organi, kako i preduzeća dobiju u obaveze kada je u pitanju zelena tranzicija i obezbede neophodnu infrastrukturu za alternativna goriva.Mi u ovom trenutku imamo osam eletktropunjača na auto-putevima, postavljamo još deset. Na Moravskom koridoru biće postavljeno 16, a od novembra do maja meseca biće urađeno 16 zelenih oaza. Na svakoj će biti između 5 i 20 elektropunjača. To znači da ćemo do aprila meseca sledeće godine imati 114 elektropunjača na našim postojećim auto-putevima to je nešto što znači napredak naše zemlje.Kada pričamo o svemu tome i pričamo o tome zašto i kako se gradi u Srbiji, ja mislim da je važno da sve to čujemo, pošto smo čuli zaista stvari, od toga da nam infrastruktura ne treba do toga da ovim gradovima koji treba da budu povezani, kao što su Kruševac, Šabac, Kraljevo, Požarevac, Vrnjačka banja, Trstenik, Valjevo, Loznica i Požega, nisu potrebni izgleda auto-putevi, to smo čuli, to je nešto što je zaista meni neverovatno, do toga kako mi to biramo koji će da se grade auto-putevi, a inače svi ti auto-putevi i brze saobraćajnice su predviđeni decenijama u prostornim planovima Republike Srbije i neko je to birao i odlučivao mnogo ranije i sada se samo ti projekti sprovode koji se nisu sprovodili.Čuli smo i dobro je što smo dobili priznanje da je zaista u Šumicama kum poslanika Jovanovića, izvesni Miša Ćuskija, posekao 461 stablo.Čuli smo sada da je tačno da je posekao stabla, ali kažu 461, nego je koliko, 300, 200, 100? Znači, on može da seče stabla, a samo da vam pokažem - ovo je napravio Miša Ćuskija, a ovo je bilo. Ovo zelenilo je bilo, a ovo je Miša Ćuskija napravio. Znači, Miša Ćuskija može da seče stabla zato što je kum gospodina Ćute, a niko drugi ne može, jel tako? I to je nešto što smo sada čuli kao priznanje.

10, 15, 200, 300? Koliko je posekao, a koliko je dovoljno da poseče da bi ti savest bila mirna? Koliko je dovoljno da poseče da se kum opravda? Sto stabla, 200 stabla? Koliko?Znači, čuli smo potvrdu da čovek koji se naziva lažnim ekologom, čovek koji ovde drži lekciju svima, koji iznosi neistinite informacije o reci Rakita, jer dozvolu je za to izdala opština Babušnica i trenutno se po pravu nadzora vodi postupak u ministarstvu i ne slažu se grafika i tekst Zavoda za zaštitu prirode i ministarstvo ministarstvo će doneti odluku u skladu sa zakonom i neće se vršiti pritisak na ljude koji donose odluku, doneće onako kako smatraju da treba da donesu odluku i, kao ministar, staću iza njih. Znači, ne govorite neistinite informacije ko je izdao dozvolu. Znači, čuli smo različite priče, samo nismo čuli istinu.Prema

nego kada se čak i ako je gore i od onoga što nikada nije urađeno.Za nas je zakon isti za sve. Ne može jedan kum da seče drveća, a drugi da ne seče. Ne postoji oprost grehova, ne znam koliko je stabla dovoljno da se poseče da bi se oprostilo, a istovremeno niste mogli da vidite nijedan protest, kada su se ta stabla sekla, pa zato što je to kum. Kao što danas ne možete da vidite protest kada se stabla seku na drugom mestu, gde omiljeni arhitekta gospodina Ćute radi svoj projekat, a to je ta šema o kojoj sam govorio, o kojoj ćemo govoriti u narednom periodu, pa ćemo razotkriti šta ko od njih radi i kako naplaćuju svoje lažne ekološke usluge.Tako gospodine Jovanoviću, treba da pogledate šta je vaš kum Miša Ćuskija uradio, posekao je 461 stablo za koje vreme ste vi ćutali, jer vaš kum može da seče stabla, a drugi ljudi očigledno ne mogu, danas.Hvala puno svima koji zaista daju konstruktivne primedbe. Mi smo ovde da čujemo jedni druge, ali je važno ukazati na laži i neistine ljudi koji zloupotrebljavaju ovaj dom, a upravo gospodin Jovanović je primer čoveka koji zloupotrebljava ovu govornicu, vodi privatne ratove i od ekologije pravi svoj privatni biznis. **Marina Raguš**

Hvala,